tu protivrečenost oni ne vide i gde ne vide protivrečenost. Ne vide protivrečenost kod Brajana Brkovića koji je pokušao da prekreči srpske zastave po Novom Sadu. Ne vide protivrečenost u jednoj rulji aktivisti građanskih, kako sebe nazivaju, koji su psovali majku bosansku prilikom vraćanja jermenskog nadgrobnog spomenika, a nakon izgradnje Pupinove palate. Tu nije bilo nikakvih problema i tu je suština ovog licemerja koje ste imali prilike svi zajedno da slušate i zato, gospodine Vučeviću, džaba pozivate na razum i na jedinstvo.Vidite, u celoj deklaraciji, kažu da je skoro dobra, oni pronađu dovoljan razlog da ne budu za nju i da ne glasaju za nju, ali u delovanju Brajana Brkovića takvog razloga nema i tu se pravi koalicija bez problema. Sa pogačarima, sa Marijom Srdić, sa svom onom bulumentom novosadskih građanskih aktivista koje se stidi svako ko Novi Sad doživljava kao srpsku Atinu, sa Čankom i njegovim ligašima, sa svim otpacima bivše demokratske stranke, sa svima su bili u koaliciji i tu nisu pronašli tu trunku koja bi ih odvojila i rekla - pa, znate ovo baš i ne možemo. To nema veze. To je bilo sve okej.Sa istim tim ljudima su ponovo, želim da podvučem, glasali protiv izgradnje hrama SPC posvećen mučenicima stradalim u novosadskoj raciji. To je ova stranka uradila, ova koalicija uradila i sada nam pričaju o tome da je SPC temelj itd. Srpska pravoslavna crkva jeste temelj, ali ne samo u ovoj deklaraciji. Valjda svuda. Ako vam je to princip, onda je to princip koga se držite svugde, ali tu nema principa.Ovo na kraju što je rečeno je suština. Hajde da vidimo kako ćemo da dođemo na vlast, pa nema veze sa kim ćemo.Najzad,

profesor Milorad Ekmedžić je rekao – demokratija izvire iz prirodnog prava suverene nacije. Dakle, ne može biti demokratije, ne može biti ekonomskog uspeha ukoliko nemate suverenu naciju, ukoliko ne odlučujete sami o sebi. Bez toga sve priče su uzaludne zato što može biti bogate kolonije, zato što ne može biti bogatog roba, to jednostavno nije moguće.Republika Srpska je najznačajniji istorijski dobitak srpskog naroda vekovima unazad, a bila je na korak od toga da bude potpuno izgubljena. Smenjivale su se vlasti u Republici Srpskoj koje su mirno odustajale od jednog po jednog Dejtonskog ovlašćenja koje je imala Republika Srpska – ukidanja vojske, ukidanja raznih drugih institucija, potpuna poslušnost prema bošnjačkom Sarajevu, odnosno prema Federalnom, unitarnom Sarajevu, da to tako razumemo i Republika Srbija koja je sve to ne mirno posmatrala, nego aktivno učestvovala u tome. Vlasti u Srbiji su bile te

je prvi put i ova deklaracija, možete da je kritikujete iz ovog ili onog ugla, tražite više ili manje mana, ali ova deklaracija apsolutno zaslužuje podršku svakog kome je na srcu i Republika Srpska, ono što ja zovem srpski svet, i Srbi gde god oni da žive, i Republika Srbija, zato što neće biti Republike Srbije ukoliko izgubimo Republike Srpsku.Pogledajte istoriju kako se, ne samo u ovoj generaciji, nego kako se uvek zlo približava Srbiji tako što se Srbi van Srbije uništavaju, poništavaju, tako što im se ukida svaka mogućnost da da misle srpski. Još 1875. godine imate Zapisnik sa sednice, tzv. sednice „Tajnog kabineta“, to se tad tako zvalo, Austrougarske gde se kaže, jedna od tačaka dnevnog reda se zove Potreba aneksije BiH radi sprečavanja stvaranja jedinstvene srpske države. Dakle, 1875. godine. Ništa se nije promenilo od tada. I, sve vlasti Srbije dopuštaju da pojedinci ili političke grupe daju odgovarajuće odgovore na najbitnija nacionalna pitanja.Ovo je prvi put da dva najviša zakonodavna tela, samim tim najviša tela koja jedan narod može da ima, daju jedinstven politički odgovor na najvažnija pitanja. Možete reći da je nešto trebalo više, manje, ali to ne menja činjenicu da je ovo prvi put da sve što predstavlja, legitimno predstavlja Srbe je stalo na jednu stranu i izjasnilo se pred istorijom i izjasnilo se pred budućnošću.Kažete – reči i dela su nesrazmerni. Nekad jesu, svakom jesu, i vaše su, kaošto odlično znate, bavite se politikom. Sad bih mogao da vam kažem – što ne zapalite francuski pasoš iz protesta.Dakle, reči i dela umeju da budu u nesrazmeri, ali je činjenica da su više dela sada u srazmeri sa onim što govorimo nego ranije, a posebno ranije se nije ni govorilo. Ova Skupština je usvajala Deklaraciju o Srebrenici gde smo se suštinski izvinjavali za Srebrenicu. Ova Skupština. Ova Skupština. Pa, nismo mi glasali za tu Skupštinu, ali vaši koalicioni partneri jesu.Ali, jesu, vaši koalicioni partneri jesu, ti sa kojima izlazite na izbore i u Novom Sadu i na drugim mestima. Evo ih, tu Republika Srpska nikada nije imala veću podršku od ove. Pritisak koji imate na Republiku Srpsku bi je slomio da je bio takav pre desetak godina, pre nego što je Aleksandar Vučić i pre nego što je ova većina preuzela odgovornost za upravljanje Srbijom. Slomilo bi je.Pređite, kažete sa reči na dela. Odlično. Otiđite u svaku opštinu u Republici Srpskoj. U svaku, bez izuzetka, i pitajte šta je Srbija uradila za vas do 2012. godina, a šta je uradila od 2012. Svako će vam reći – izgradili su ovde školu, ovde bolnicu, ovde put, ovde su dali gotov novac za manjak u budžetu, ovde su napravili fabriku, ovde su zaposlili ljude, a do 2012. godine ni u jednoj. Možda neki spomenik, eventualno, ako se negde nešto našlo, pa eto tako.Dakle, to su dela i ona su u skladu sa našim rečima.Ovde se govori o SPC vrlo često kao da je to neka maloletna institucija koju neko može da iskoristi i zloupotrebi. Vi stvarno mislite da je srpski patrijarh neko koga neko može bilo čime da usmeri u ovom ili onom pravcu?Ovde sam slušao, kažete – zloupotrebljavate crkvu, Porfirija.

kao čuvar suština bića srpskog naroda odlično zna koja politička opcija čuva to biće srpskog naroda. Ne mislite li valjda da je SPC podržala ovu deklaraciju zato što je neko ucenio, prevario, šta, maloletni, ne znaju da čitaju? Znaju bolje od svih nas zato što oni vreme mere malo drugačije.Mi kao političari merimo dnevno ili merimo na osnovu jednog mandata ili kada će proći. Srpska pravoslavna crkva ne meri tako vreme i kada oni podrže nešto, kada crkva podrži nešto, čekajte ljudi, zar ne zaslužujemo nešto svi mi? Zar ne zaslužuje svako od političara da dva puta razmisli o onome što će reći o deklaraciji koju je podržala SPC i učestvovala u njoj?U političkom, u istorijskom smislu ova deklaracija je najdalekosežniji dokument koji je doneo srpski narod.Prvi put se pominju Srbi svih vera. Znate li vi šta je to i za našu SPC, kakav je to iskorak? Da smo to imali, takav stav pre 100 godina danas bi bilo bar nekoliko miliona Srba više. Samo prostim priznanjem da religija ne mora da bude vododelnica naroda, kako opet kaže profesor Ekmedžić. To je istorija. To je nešto što će ostati u istoriji.Ovo je prvi put da se tako nešto desilo. Meni je recimo žao što nismo tražili u deklaraciji da tražimo od hrvatske države, od hrvatskog naroda izvinjenje za Jasenovac, da tražimo izvinjenje za genocid. Da li je to razlog da ne podržimo ovu deklaraciju? Naravno da nije. Svako od nas ima nešto što bi dodao i nešto što bi oduzeo, ali veličina ovoga je takva da se ispisujete iz istorije ako se ne upišete ispod ove deklaracije.Opravdanje da bi dodali nešto ili oduzeli nešto, a posebno opravdanje da vam se ne dopadaju oni koji su ovu deklaraciju napravili i podržali je je besmisleno je u istoriji.Znate, u istoriji postoje, Hobs Baun, najveći istoričar 20. veka, lepo kaže – istorija može da se čita i iz ugla bubašvabe. bubašvabe. Bubašvaba kaže, kad je najbolje vreme – najbolje vreme je kad ima puno smeća, kad niko ništa ne odnosi, kada može nesmetano da se hrani, niko ne vrši deratizaciju, odlično.Dakle, možete vi da nađete uvek ugao kakav god hoćete, ali ono što je istorija jeste da je ovo deklaracija koja je prvi put institucionalno povezala Srbe sa obe strane Drine.

pa veliko srpska buržoazija je problem gde god se nalazi. To je na Drezdenskom kongresu Komunističke partije, meni je jako žao, ako dozvolite, što neko kao pripadnik levičarskog pokreta i neko ko smatra da je to velika ideja, velika ideja, da jedino što je ostalo u političkom životu od te velike ideje jesu rešenja Drezdenskog kongresa po kome treba razbiti Jugoslaviju, treba razbiti Srbiju i veliko srpska buržoazije je kriva za sve. Apsolutno pogrešno, glupo, izdajnički i kako god hoćete da vam kažem.Samo želim još jednu stvar da dodam. Ne postoji razlog da se ne podrži ova deklaracija ukoliko mislite da je jedinstvo Srba jedini način za rešavanje srpskog nacionalnog pitanja. Hvala

Ali samo kratak odgovor. Deklaracija o Srebrenici, mi smo glasali protiv 2010. godine i nikad posle toga nismo bili u koaliciji sa ljudima koji su glasali za. LJudi, vi sedite, ministarka u vašoj Vladi Deklaracija o Srebrenici 2010. godine nosi njen potpis, Slavica Đukić Dejanović. Dobro.Šta je urađeno za Republiku Srpsku do 2012. godine? Možda nije dovoljno, ali evo reći ću vam dve stvari kupovina „Telekoma“ Republike Srpske, i upumpavanje velikog novca, bez kog tada Republika Srpska ne bi mogla da opstane i Sporazum o specijalnim paralelnim vezama. Ne možete reći da nije ništa. Da li je moglo posle više iz tog sporazuma da se izvuče? Svakako, ali kao što dobro znate, od 2008. godine DSS više nije na vlasti, ali su vaši sadašnji partneri na vlasti.Što se tiče ugla napada, ne tražimo mi izgovor nikakav. Da ova deklaracija ima istorijski značaj koji vi pridajete i za koji bih ja voleo da ima, sve bi ovo bilo drugačije, drugačije bi bila pisana, ne mislim samo na sadržaj, nego na način na koji je pisana, kao što rekoh malopre, konsultovalo bi se mnogo više ljudi, počev od srpske opozicije, drugačije bi izgledala ova sednica, drugačije bi izgledao ovaj današnji dnevni red.Na kraju, kažete – ne možemo, nešto bi dodali, nešto bi oduzeli, nije sitnica kada vam je glavno spoljnopolitičko opredeljenje u direktnoj suprotnosti sa vitalnim nacionalnim interesima. O ovome sam sa gospodinom Dačićem, imali smo raspravu burnu 2012. godine, u jesen. Evo, 10 godina kasnije, 12 godina kasnije se vrtimo ukrug, i Kosovo i Evropa. Gospodo, ne biva. To nije detalj, to nije nešto što bih dodao ili bih nešto malo oduzeo. Svašta bih ja dodao, ponešto bih oduzeo, ali to su sitnice. Ovo naprosto nije sitnica, a neću se vraćati, hvala vam na ovih 20 sekundi viška, završavam, na onu protivrečnost između reči i dela koja je malo više od obične politike. Hvala puno. **Ana vam.Pre nego što nastavimo, samo informacija.Primili ste ostavke narodnih poslanika Sabire Hadžiavdić i Jelene Bogdanović na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine.Saglasno skupštine.Saglasno članovima 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na Predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrane narodnim poslanicama Sabiri Hadžiavdić i Jeleni Bogdanović danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Pre nego što dam reč dalje, pitanje samo, narodni poslaniče gospodine Škrijelj, vi ste se prijavili po kom osnovu?Povreda

Dakle, reklamiram povredu člana 107. stav 1. Poslovnika gde stoji – govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Mislim da ste povredili Poslovnik prilikom izlaganja Miloša Jovanovića u delu kada je on otvoreno negirao genocid u Srebrenici. Dakle, nama kao narodnim poslanicima SDA Sandžaka apsolutno nije cilj da vodimo bilo kakve polemike sa bilo kim od kojih oni koji su nas birali neće imati korist, međutim, postoje crvene linije.Dakle, u Srebrenici je počinjen genocid nad bošnjačkim narodom jula 1995. godine. To je utvrđeno presudama Međunarodnog suda pravde. **Ana Brnabić** Ja molim sve samo da se smire. Čovek ima pravo na svoje mišljenje. Ima pravo na svoje mišljenje, ima pravo da iznese svoje mišljenje. Dakle, kao što je nije povreda Poslovnika ono što je uradio

to je utvrđeno presudama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala. Negiranje genocida je najveći stepen uvrede za žrtve, one koji su preživeli i njihove porodice. Na kraju, to je i uvreda za Bošnjake Sandžaka, građane ove države, građane Republike Srbije.Nije dobro kada se ovakvi glasovi čuju u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer ovaj narativ nije put kako se gradi suživot i tolerancija. da postoje političke stranke čija primarna uloga u društvu nije da budu vlast ili opozicija, to je njima sekundarno. Primarno je da oni koji su na vlasti deluju pristojno, da ne kažem normalno. Hvala. Ja se ponosim što u Narodnoj skupštini Republike Srbije svako ima pravo da iznese svoje mišljenje, kao što vi imate pravo da iznesete svoje mišljenje. Vidite, u nekim drugim narodnim skupštinama, u nama susednim državama, imate ljude koji kada bi izneli suprotno mišljenje uvreženom narativu, završili bi u zatvoru, i za sebe kažu da su demokratije. To nije tako u Republici Srbiji.Tako da, narodni poslanik Miloš Jovanović Miloš Jovanović svakako ima pravo na svoje mišljenje, on je to mišljenje izrekao, vi imate drugačije mišljenje, tako da, i vi ste izrekli svoje.Ne mogu da oduzmem vreme od poslaničke grupe, pošto nemate poslaničku grupu, ali šta da radite, iskoristili ste svoje pravo. Ja se ponosim ovim narodnim domom zato što imate takvo pravo. Opet ću reći, u nekim drugim narodnim skupštinama na koje se i vi nekad ugledate različito mišljenje može da vas dovede u zatvor, i dalje se zovu demokratije.Gospodin Milivojević se takođe javio, povodom replike. Podsetite me samo zbog čega. Gde ste se vi prepoznali?(Srđan

u prethodnim izlaganjima nekih od ovde prisutnih veoma negativno je pomenuta Demokratska stranka, da je navodno Demokratska stranka sprečavala izgradnju hramova Srpske pravoslavne crkve u Nišu. I to dolazi kao poruka…U Novom Sadu, izvinite, oprostite, molim vas, na lapsusu. Izvinite, hvala vam što pažljivo pratite moje izlaganje. Vidim da hvatate i beleške. Dobro je, napredujete.Dakle, veoma negativno je pomenuta Demokratska stranka, uz konstataciju da je Demokratska stranka, pazite, sprečavala izgradnju hrama u Novom Sadu. I to dolazi od predstavnika onih stranaka koje su pre 25 godina Njegovu svetost blaženopočivšeg patrijarha Pavla proglasili baptistom zato što je tražio da se tadašnje političko rukovodstvo posle okupacije Kosova i Metohije 1999. godine povuče sa vlasti. To dolazi od predstavnika onih političkih stranaka koje su Dečane menjali za stanove od dva ara. To dolazi od onih političkih stranaka koje su portu Pećke patrijaršije pretvorile u parking za NATO tenkove. To dolazi od predstavnika onih političkih stranaka koje su predlagale razgraničenje Gračanice i Studenice, da bi možda danas predlagali razgraničenje Studenice i Ravanice. To dolazi od predstavnika onih političkih stranaka koje su pred patrijarha Pavla izvele kordon policije i sprečavali ga da sa litijom i studentima prođe ulicama Beograda.Dakle, nemojte nama spočitavati neki odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nemojte crkvu da zloupotrebljavate zarad dnevnopolitičkih aktivnosti. Nije primereno, nije dobro, a još je za vas i štetno, jer postojimo mi koji imamo istorijsko pamćenje. Hvala. Dolazimo ovde sad već do logičkih zavrzlama. Ako je potrebno za repliku, valjda je lakše samo da dozvole i glasaju za izgradnju crkve umesto da repliciraju.Da

Poštovana predsednice, poštovani predsedniče Vlade, narodni poslanici, pošto nisam bio prisutan na početku jer ste me spominjali, ali nisam se zbog toga javio, nego sam hteo samo nekoliko stvari da raščistimo.Nikad ja nikome nisam pretio da će biti hapšen zato što demonstrira. Ja sam govorio i juče sam o tome govorio, da sam u vreme predsednika Borisa Tadića naučio, kao ministar unutrašnjih poslova, znači u vaše vreme, da blokade međunarodnih puteva i pruga nisu dozvoljene. Ne znam zašto se to tumači na takav način da je to nekome neka pretnja, kao što nije bila ni tada, sigurno nije ni sada. Možda bi neko voleo da dođe do takvog sukoba ali ova policija sigurno neće nasesti na takve trikove, kao što je to bilo u ono naše vreme, to je narodna milicija.Što se tiče, ekologije, što je gospodin Lazović pričao o tome, žao mi je što nije on ovde prisutan. Stvarno nisam stručnjak iz oblasti ekologije. Socijalistička partija Srbije od 1990. godine, čini mi se da je u naše vreme i uvedeno Ministarstvo za ekologiju i naravno to pitanje uvek stavljala kao prioritet svog političkog programa i to je i danas. Ja iskreno kažem da nisam stručnjak, a pokušao sam da saznam zašta je stručnjak gospodin Lazović, pa sam video na sajtu da je dizajner. je to deo, kako to spada u ekspertsko razmišljanje vezano o ekološkoj temi.A kad već, pri tome, ne mislim nikoga da vređam zaista, evo ga gospodin Lazović, da ne misli da neću da pričam u njegovom prisustvu. On kaže sam da je ekološki aktivista od 2010. godine, tako piše. Ja ga ne čuh do 2020. godine da je bilo šta rekao o Rio Tintu, o litijumu, o jadaritu, o kriptonitu, o Supermenu, o Loznici? Pa, šta ste deset godine radili u ekologiji? Šta ste radili? Ma nije bitno to, nisam ovde se javio da bilo koga vređam, hoću da zaista ekspertski govorimo, da govorimo o ovoj temi.Citiraću, pročitaću vam šta je Boris Tadić, naš predsednik u ono vreme i vaš predsednik rekao u „Blicu“ 2021. godine Rio Tinto, naslov, Rio Tinto je došao u Srbiju, došao za vreme Koštunice. Rio Tinto je, citiram, došao u vreme Koštuničine vlade, a prvi pregovori su počeli još u vreme Đinđićeve. Naravno da taj projekat istraživanja nismo prekidali ni tokom našeg mandata jer ima ogroman potencijal za razvoj i bilo je u interesu Srbije da se istraživanje završi i da onda procenjujemo spram rezultata tog istraživanja opravdanost daljih koraka. To naravno podrazumeva da nam profit nije bio iznad zaštite životne sredine. Najpre, bi trebalo da budu završene apsolutno sve relevantne studije, 2021. godine, kaže Tadić, u decembru, a ne da informacije o tome dobijamo iz protesta i parola. Takve studije još nisu završene. Tako da je neodgovorno da se o tome bilo ko definitivno izjašnjava u ovom trenutku.

U politici se uvek vodi istinom i uverenjima, a ne time šta je u datom trenutku popularno reći. Ako je danas u ovoj fazi opravdano protestvovati protiv Rio Tinta bez konačnih procena o štetnom uticaju na životnu sredinu, pa onda bi po toj logici trebalo odmah zatvoriti i sve aktivne rudnike i fabrike koji takođe u većoj ili manjoj meri štete životnoj sredini.Da li ima neko primedbu na ovo što je rekao Boris Tadić? Apsolutno, ne. Apsolutno podržavam šta je rekao, samo to se na vas odnosi. Ako već hoćete iskreno da govorite, onda polemišite sa njima, naravno i sa aktuelnom vlašću.Kada je reč o potpisima o kojima ste me pitali, zašto ste me pitali? Ja sam bio predsednik Narodne skupštine, potpisi su stigli i u skladu sa zakonom poslati su RIK na utvrđivanje validnosti potpisa. U to vreme Narodna skupština je bila raspuštena i vi dobro znate da ne može da se zakazuje, moj mandat je prošao i ja ne znam šta je dalje sa tim. Prema tome, to je pitanje, pošto se to desilo u vreme kada Narodna skupština nije praktično bila u funkciji.Kada je reč o deklaraciji, da vam kažem, ja sam Dodika viđao da je dolazio stalno i kod vas, na svim skupovima, čak je i ružne stvari govorio o SNS. Čekajte, Čekajte, pa šta, tada vam nije smetala Republika Srpska vezano sa Dodikom. I, kada je reč o evropskim integracijama, Miloš Jovanović je govorio o tome, ali hoću da ga samo podsetim, sve vas koji sedite tu, možda ove nove ne, zato što ne znam, bili su pelenama u to vreme, ali ništa im to ne smeta da donose istorijske ocene o pojedinim događajima u kojima ne samo da nisu učestvovale nego nisu bili ni svedoci. Podsetiću vas, da ste vi pobedili ili srušili Miloševića na kojoj priči? Da nećete u EU ili da hoćete? Pa, jeste govorili da smo mi za izolaciju, da niko u svetu neće sa nama, ali hoće sa vama, sa Koštunicom hoće. li je tako bilo? Da li lažem ja nešto ili pričam istinu? A danas Koštunica kaže i njegova stranka, mi smo protiv ulaska u EU. Pa, vi ste podržali Tomislava Nikolića u drugom krugu protiv Borisa Tadića, ja sam podržao Borisa Tadića i ja sam izgubio.

su istorijske činjenice, ovde samo govorimo o tome da ovde sada govorite o genocidu SDA. Šta sad? Ugljaninu smeta Miloš Jovanović, a ljudima Miloša Jovanovića smeta Ugljanin, a ljudima Miloša Jovanovića smeta Ugljanin, a nije vam smetalo 2000. godine da zajedno sa Ugljaninom srušite Miloševića.

sve ima svoje i to je istorijska istina.Žao mi je što moram tako da vam govorim, ali pazite, ja ne znam da li ste vi svesni šta je vama rekao ovaj gospodin iz SDA. Ja ne znam da li ste vi svesni kakav je on šamar vama svima dao, svima koji sedite ovde, uključujući i gospodina koji se javlja. On je rekao da pored vas, mi iz vlasti izgledamo normalno. Da li sam tačno citirao? Citirao sam šta je rekao. Ja mogu da citiram i Tita, da vlast koja ima ovakvu opoziciju nema razloga da se brine za svoju budućnost. A pošto se vi brinite za SPS, nije ovde unuk Draže Mihajlovića, ovde je, sedi ovde sa nama, tu je unuk Slobodana Miloševića, tu je bio i unuk Josipa Broza Tita.Socijalistička partija Srbije ima svoju koaliciju Jedinstvenom Srbijom Zelenima,

čemu vi pričate nisam ja doneo Zakon o izjednačavanju tog partizana i četnika vi ste ga doveli, pa šta sada pričate o tome?Nemojte vi da se brinete o našoj ideologiji, naša ideologija je antifašistička i mi apsolutno ne podržavamo to o čemu vi govorite. A, to za šta ste vi bili vi svaki dan menjate svoje mišljenje kao što se dobro, gospodine Jovanoviću lepo izađite vi nemam ja šta sa vama da raspravljam druže Jovanoviću ne znam da li mogu to da vam kažem? Ali, kada smo bili drugarice i drugovi živeli smo ko gospoda.Molim vas, nijedna van nacionalnih državnih interesa o čemu smo govorili malopre mi sada da li vi shvatate da ste da kada je reč o Kosovu i Metohiji ništa što je ispod našeg nivoa, nivoa naše zaštite nacionalnih i državnih interesa nikada ništa nije potpisano ni primenjeno i kada je reč o tome mi smo, vi znate da je apsurd, ja sam to oduvek govorio nemojte nama prebacivati za Kosovo i Metohiju mi smo se za njega bar borili oružjem, a vi ste od 2001. godine do 2008. godine, doveli da oni jednostrano proglase nezavisnost Kosova, a za to vreme ste organizovali Moleban, razbijanje trafika i krađu patika, ovde u Knez Mihajlovoj ulici, nemojte sada vi da solite pamet nekome o patriotizmu. Zna se, ako nemamo vojno rešenje, onda da se usaglasimo barem oko političkog pristupa.Bilo je puno prilika, kao što bih ja sada rekao pa Koštunica je kriv što nisu uspeli pregovori od 2005, 2006. godine kada je bilo Beč, Njujork ne znam gde su sve bili ti razgovori? Šta smo, šta drugo Srbija u ovom trenutku može da radi i molim vas, nemojte stvarno da potcenjujete i da pričate loše o tome šta smo mi radili vezano za povlačenje priznanja Kosova.Mi smo do 2012. godine 85 zemalja je bilo priznalo Kosovo, od tada do danas 28 zemalja je povuklo priznanje Kosova, da li je to dobro ili nije za nacionalni i državni interes svakako da najbolje zna naš narod i naši građani i to je nešto što bi trebalo svi zajedno da radimo kao što znate i vaš bivši predsednik gospodine Ponoš, Vuk Jeremić je učestvovao i sada u ovoj akciji vezano za borbu protiv Rezolucije o Srebrenici.Kada već pričate o Srebrenici, da vas podsetim i to mi smo ovde o tome raspravljali u parlamentu, nama je rečeno, Tadić i Vuk Jeremić su nam rekli da je sa Turskom i Bosnom i Hercegovinom, dogovoreno da se usvoji rezolucija ili deklaracija ne znam kako se tačno zove? U kojoj se ne spominje genocid i da su se sa time saglasili i muslimanski predstavnici u Sarajevu i Turci i to je bio razlog zašto je ta Deklaracija doneta, uostalom sada ne mogu da se setim da li je bio Ganić ili ko je bio tada uhapšen u Londonu to je bio dogovor i on je pušten uz našu saglasnost?Tako da nemojte da me terate da se mnogo sećam iz prošlosti, ja samo hoću da vam kažem hajte nisam protiv da vodimo političke razgovore i treba da se vode, ali hajmo da budemo oko svega ovoga korektni kanalizacija je kanalizacija nacionalni državni interesu su nešto što je sasvim drugo i ja uopšte nepodcenjujem bilo koga ja samo i kažem da ova tema apsolutno sam saglasan da na ovu temu nacionalni i državnih interesa date svoje predloge

odlučivaće ovaj narod koji nas i ovde gleda, pa kakvi ste takvi ste to je ogledalo u kojem vas vide građani Srbije.Hvala vam puno.

Hvala vam puno.Gospodine Dačiću pomenuli ste nekoliko istorijskih činjenica i jesu to jesu istorijske činjenice 2000-ih godina je bio narativ i priča o Evropskim integracijama niko to ne spori jednu ste činjenicu istorijsku predvideli od tada imate 2008. godinu Formalizaciju secesije ili kako oni kažu jednostrano proglašenje nezavisnosti i ono što je mnogo gore podršku Evropske Unije za projekat nekakvog Nezavisnog Kosova i Metohije i to je element istorijske činjenice koje menjaju i moraju po definiciji stvari da promene stav prema Evropskoj Uniji i to je potpuno dosledno, čudno je što vi taj stav niste promenili.Tačno istorijska činjenica da je Kosovo i Metohiju proglasilo ili formalizovalo secesiju za vreme te Vlade DS-a i DSS-a za Vlade Vojislava Koštunice, a to je moglo da se spreči samo silom. Kao što sam ja maločas rekao da sam pošten u kritici prema vama i da vam nikada i nigde ni na političkom skupu, a kamoli u Narodnoj skupštini nisam spočitavao stvaranje kosovskih bezbednosnih snaga, ukidanje dinara itd, jer to takođe nije moglo da se spreči osim silom mislim da je krajnje nekorektno da stalno taj argument izrazito politikanske prirode koristite, prosto nije dostojan ni situaciji istorijskoj u kojoj se nalazimo niti problema sa kojim se suočavamo.I, samo za kraj gospodine iz SDA Škrijelj, ja poričem kvalifikaciju onoga što se desilo kao zločina genocida što ne znači da se tamo desilo nešto lepo desio se zločin i svako od nas ima pijetet prema žrtvama svim žrtvama i muslimanskim i srpskim i svim drugim nevinim žrtvama.Ja samo kao pravnik, ne čak ni kao Srbin, nego kao pravnik kažem da se to ni po jednom osnovu ne može okvalifikovati na način kako se kvalifikuje i da iza tih presuda stoji politička agenda, koja ima dalekosežne negativne posledice po moj narod, po srpski narod, a bogami i praktične negativne posledice moguće po Republiku Srpsku i na tu laž ne pristajem, a to nema nikakve veze sa mojim iskrenim i dubokim poštovanjem svih nevinih žrtava svih naroda.

kao da je prethodna vlast nešto uradila pa vi sada, eto šta ćete.Pa jeste vi za to ili niste, jesu vaši ljudi davali dozvole posle 2008. godine ili 2012. jer svi stojite iza te ideje projekta ili ne stojite, kao što ne stoje očigledno vaši poslanici, ali se onda na njih obruši čitav vod SNS jurišnika, i objasnite nam vi to i što se vi izvlačite sada.Ako je neko iz opozicije nekada mislio da je to dobar projekat, evo sada ne misli, sada imamo konsensuz oko toga da ne treba raditi ta iskopavanja, 55% ja sam rekao prema istraživanju, imate li vi neko drugo istraživanje, hajde da pustimo to.Dakle, šta hoću da kažem? Narod ne želi taj projekat jer se plaši posledica, jer su posledicama ostavljene da se bavi kompanija, ne treba vi da kontrolišete, jer treba, prosto je preveliki rizik, prevelika šteta koja će ostati i premala korist za ljude.Što se tiče deklaracije, ja se slažem , oko kanalizacije je druga tema, da ne rešava izgradnju kanalizacije ova deklaracija, ali motiv donošenja ove deklaracije je to da se vi ne biste bavili ovim problemima građana.Ja mislim da vi sebe želite, ne mislim, tvrdim, to ću pričati zato što zaista verujem da ovo radite, predstavljajući se kao zaštitnici interesa srpskog naroda i građana, zato što se ne bavite pravim stvarima i pravim problemima tog istog naroda.Ono što vas sve ujedinjuje, što dozvoljava da čovek koji gradi spomenik Draži Mihajloviću se nalazi u SPS-u, što ovde ne možete da se sastavite koji smo mi, koji ste vi i koja je prethodna vlast, jer ste u svakoj, ono što vas ujedinjuje je klijentelizam i to da od građana Srbije uzimate javni novac i stavljate ga u privatne džepove na ovaj ili na onaj način, direktno, posredno, na sve moguće načine koje možete i to je ono zbog čega se donosi deklaracija, da se ovo prikrije.

a vi ste tu na mestu ministra policije.Što se tiče toga da li ste vi za iskopavanja litijuma ili ne, pročitaću vam šta je rekao vaš Igor Braunović, v.d. „Srbijašuma“, koji bi takođe bio u marici da ovde ima zakona, s obzirom na to kakav se zločin sprovodi nad našim šumama, ali biće prilike i za to.Kada pričate o tome da ćete ispuniti sve ekološke standarde, da će taj rudnik biti ekološki, pa da li znate kad će biti ekološki? Kada vratite sve reke iz cevi.Evo ga tu još jedan zločinac prema prirodi. Goran Vesić dao je dozvolu da sahrani Rakitsku reku. Da li je tako, gospodine Vesiću? Za to se ide na robiju, ali i to vas čeka, samo da znate.Za Generalštab ćemo kasnije, kada budete skupili petlju da nas primite, da pokažete narodu šta ste to potpisali, patriote, sa Kušnerom i ofšor kompanijama, da na mestu gde je nastala srpska vojska gradite đakuzije i javne kuće. Sram vas bilo, patriote! To je što se toga tiče.Gospodine Dačiću, vaše ispovesti su vrlo živopisne i to što je rekao sad Lazović, to što se tiče litijuma, dobro razmislite, imate još vremena da se predomislite, jer vas čeka ono što se desilo u Valjevu. Čeka vas opšta pobuna.Vidim da vam je frka. Imate problem s tim. Dići će vam se pola Srbije. Ako će nešto da ujedini opoziciju i narod, to su osnovni elementi - voda, vazduh i zemlja. Budete li nastavili ovo što radite, biće i ovaj četvrti, a to je vatra. Biće vatre, ja vam to obećavam. Nemojte se igrati sa ovim narodom više.Hvala.

Replika. Pominjao je gospodin Dačić i Borisa Tadića i sve ono što se dešavalo.Samo ću podsetiti da je nekadašnja vlast dala dozvolu za istraživanje, a onda je bivši režim, režim Ane Brnabić, stavio ad akta taj projekat i rekao - neće se kopati, a onda je sadašnji režim, režim Vučevića odlučio da da dozvolu za eksploataciju, za kopanje litijuma i tako stoje stvari.Ni ja se ne razumem u litijum, nisam iz te branše, ali se razumem dobro u državu, u politički sistem, u autokratiju i mogu vam reći da autokratski sistemi ne bi trebalo da imaju poverenje. Zato građani nemaju poverenje u autokratski sistem koji niti je kontrolisan, koji je sklon korupciji, koji je sklon da radi u sopstvenom, a ne u javnom interesu. Zato su građani s pravom u strahu šta će se desiti, jer kad imate takav režim, koji pri tome još nije kontrolisan i ne postoje institucionalni mehanizmi da bude kontrolisan, građani se s pravom toga toga plaše.Zato je važno da ono što je predsednik države bio najavio, pa odustao od toga, a to je stručna debata, opšta društvena debata, javna debata da se stvarno desi, a ne politikom svršenog čina potpiše se memorandum, pa vi onda posle debatujte o posledicama, a ne o tome šta treba da se radi.Hvala Sad samo neko ko priča o državi da mi objasni kako je memorandum obavezujući i svršen čin, pa da razumemo i svi ostali to.Reč ima gospodin Ponoš.Izvolite.

U to vreme ja sam bio u drugom planu, ali znam da je urađeno dosta napora da se postigne saglasnost među vlasti i opozicije i međunarodnom planu da se ta deklaracija donese.Ja mislim da je to dobro urađeno tada i bilo je blagotvorno za interese ove zemlje.Hoću nešto drugo da kažem u ovom momentu. Danas je gospodin Vulin rekao da… čini mi se da je on rekao, onaj ko ne podrži današnju deklaraciju, da se ispisuje iz istorije. Dobro, to je njegovo pravo da tako misli. Mene interesuje da li Vlada ima jedinstvo na temu te deklaracije? Interesuje me i molim da se izjasne ministar Žigmanov i ministar Zukorlić da li oni podržavaju ovu deklaraciju?Hvala.

Hvala lepo.Poštovani narodni poslanici, član 16. deklaracije Svesrpski sabor ne podržava Rezoluciju o Srebrenici, za koju su glasale 84 države u Generalnoj skupštini UN, dok je 109 država bilo protiv, uzdržano ili nije glasalo. Pomenutom rezolucijom izvršen je pokušaj kolektivnog okrivljavanja celog srpskog naroda, koji je neprihvatljiv i ne može biti sproveden u biti sproveden u delo.Pročitao sam ceo član 16. deklaracije samo da bih potvrdio da je, što se mene tiče, a verujem i velike većine javnosti u Srbiji, potpuno jasan naš stav u odnosu na na ono što je definisano u toj rezoluciji.Mislim da je ovo jedan odgovoran i pristojan način pristupa, da ne kopamo po ranama Bošnjaka, Muslimana za stradanja njihovih sunarodnika, već da se jasno odredimo u odnosu na pravnu kvalifikaciju, a rekao bih političku i svakako na ono što se dešava ili dešavalo u odnosu na usvajanje ove rezolucije, koja je izglasana u skladu sa nekim procesima, odnosno pravilima pred Generalnom skupštinom UN, ali je svakako izgubila ili nije donela legitimitet koji je trebala doneti, kako je to zamišljeno od autora iste.Ne vidim tu nijedan promil prostora da neko može da ospori da se nismo dovoljno odredili u odnosu na to pitanje.Što se tiče ćiriličkog pisma, saglasan sam da se, nažalost, malo upotrebljava u javnom životu. Mislim da imamo velike izazove i da li svi radnici u prosveti dovoljno koriste, promovišu ćiriličko pismo i to da ne polazimo od… da niko ne zameri što ću reći nacionalnih manjina, nego pre svega bih govorio i o ljudima koji su pripadnici većinskog naroda, srpskog naroda, da imaju taj odnos koji je, neću reći ignorantski, ali odnos nekad ne brige.Što se tiče državnih institucija, vi znate da je ćiriličko pismo u apsolutnoj upotrebi, ali bilo bi fer da ste rekli da, u odnosu na ono što je ranije bilo, danas postoji bar zakon koji to definiše, ali očigledno nas čeka implementacija ili bolja i konkretnija, konstruktivnija realizacija istog zakona i spreman sam da o tome pričamo kad god budete imali za shodno da ministar Selaković, a i Goran Vesić je izašao sa nekim predlozima, i mislim da ćete videti i reakciju njegovog ministarstva u odnosu na neke pravne institucije, odnosno privredne institucije koje ne koriste ćiriličko pismo, ali to je poziv za sve nas. To je stvar negde i kućnog vaspitanja i rada sa decom i rada u školama. Ne mislim da ćiriličko pismo mi možemo da sačuvamo samo nekim nametanjem, nego mora biti i odnos celog naroda i društva prema istom.Da li postoji bojazan da ćiriličko pismo se svede samo na epitafe na nadgrobnim spomenicima,

osnovno pismo ili prvo pismo, naravno, ne poričući bogatstvo srpskog jezika koje ima i latinično pismo.Što se tiče Kosova i Metohije, još jednom da kažem vrlo jasno, to je sve negde i ostaje stenogramski i audio zabeleženo, Republika Srbija nije prihvatila francusko-nemački sporazum. Još jednom, nismo prihvatili francusko-nemački sporazum, nismo ga popisali i stavili smo jasne odrednice, odnosno jasne primedbe na isti i rekli vrlo jasno - neprihvatljivo je bilo kakvo implicite, eksplicite, priznavanje nezavisnosti tzv. nezavisnosti tzv. Kosova. To je crvena linija za Republiku Srbiju. Da možemo da pričamo, pričaćemo, gledamo svaki manevarski prostor da iskoristimo da nam državu ne sahrane po ko zna koji put u novoj istoriji, da nas ne progone, ne kazne, ne sankcionišu, da ne izgubimo nešto drugo braneći nešto što je i te kako vredno, ali da ne izgubimo nešto drugo što je isto vredno za građane Srbije.Samo razumite malo da ne moramo sve karte uvek da pokažemo javno, jer je to kontraproduktivno za srpsku poziciju. Ja znam da vas ne interesuje pitanje Kosova i Metohije, jer nikada niste rekli šta je vaša politika o Kosovu i Metohiji, nikada niste smeli da spomenete ni jedu reč, sve suprotno, evo, samo prevedite šta je to suprotno. Jednom prevedite, ustanite i budite hrabri, pa kažite šta je vaša politika. Odlično, samo da i građani to razumeju.Rekli ste da niste pozvani. Ja sam se kleo na srpski Ustav, Ustav Republike Srbije. Rekli ste niste pozvani na konsultacije oko deklaracije, ali bi bilo fer da ste kao neko ko ima institucionalno pamćenje, da ste spomenuli primer Mitrovdanskog ustava. Nismo ni mi bili pozvani na konsultacije, ali smo pozvali kada je i blaženopočivši patrijarh Pavle pozvao građane, pozvali da se glasa za Ustav, da ne bi Tači pravio vatromet koji je priredio u centru Prištine, bez konsultacija, jer smo tad rekli nije pitanje stranke, pitanje je države. Samo, taj deo ste prenebregli da spomenete.Tablice, da, muka je, pritisak, oduzimanje kola, pretnje, ali budite fer do kraja, pa kažite – tablice su rezultat sporazuma iz 2011. godine. godine. Da ne spominjem ime ko je potpisao, pa Borko Stefanović. On je potpisao, to je taj sporazum.Još nešto. Kažete posebna sednica o Kosovu i Metohiji. Bila je posebna sednica, nažalost, za neke od vas je bila glavna tema ko gde sedi. Dve sednice su bile, a tad je bila tema ko gde sedi.Zašto sedi.Zašto to nije bila prilika da glasate o izveštaju, o situaciji o Kosovu i Metohiji, ne da podržite vlast, nego da se izjasnite o situaciji na Kosovu i Metohiji? To bi valjda bio odgovoran pristup.Ono što vam ključno zameram kada pričate o toj temi, nikad ne spomenete da smo 2001. godine, govorim u prvom licu množine, mi kao država, ali ste vodili vi tad državu, pustili 1800 terorista iz zatvora Srbije, 1800 krvoloka, ideologa onoga što vi danas osporavate i borite se, i ja se borim protiv toga, a pričam o nezavisnosti Kosova. Pa, mi smo pustili sve njih, između ostalog, i ovoga koji danas sprovodi najgoru politiku prema Srbima na Kosovu i Metohiji.Ne možete uzeti jednu sekvencu, pa na osnovu nje analizirati situaciju na Kosovu i Metohiji. Da ne idemo istorijski od Berlinskog kongresa, ali samo u poslednjih 25 godina šta nam se sve dešavalo, ili 35 godina.Na kraju, vaša priča bi imala političko utemeljenje sa te pozicije napada na vlast, kritike, kako god, do jednoga, a to je da vi pokušavate ovu vlast i ovu politiku da promenite sa onima koji kažu da je Kosovo nezavisno i koji ne vide Republiku Srpsku kao entitet, da, jer to objašnjavate na jedan lascivan način, bilo s kim samo protiv ovih, a onda kada ove srušimo, onda ćemo mi, zaboga, u stvari sprovesti našu politiku, a u tom paketu svega i svačega vi ste manjinski paket ili akcionar.Tako da, vaša politika, da ne ulazim u dublju analizu, apsolutno ne može da izdominira u ovom paketu ovog političkog korpusa. I to je prevara koju vi nudite građanima. To je najveća prevara koju nudite građanima, da ćete vi da nas kaznite za lošu politiku na Kosovu i Metohiji tako što ćete da nas politički pobedite sa onima koji kažu da je Kosovo nezavisno i koji neće da podrže deklaraciju, koji kažu da su to politički pamfleti, da je crkva zloupotrebljena, koji neće crkvu, nažalost, i vaši koalicioni partneri nisu hteli, pa niste glasali za to. Vi ste bili u političkoj koaliciji sa onima koji kreče, precrtavaju srpske zastave.Ne možete to da objasnite željom da pobedite loš režim, zato što vi idete protiv nekoga sa onima koji su sve suprotno od onoga što se vi zalažete, a napadajući vlast upravo na tim tačkama. I tu pada vaša politička platforma i politika, jer to pokazuje da je politika bez politike. To je ključna primedba, zamerka ili uvek moj kontraargument kada vi kritikujete.Zaključak, svi vi znate da Srbi na Kosovu i Metohiji se iseljavaju zato što su pod pritiscima albanskog režima u Prištini, a ne zbog srpske države. Samo prošle godine nam se smanjio, ljudi, pričamo otvoreno, nemojte da bacate maglu, ljudi odlaze jer su pod pritiscima albanskog režima u Prištini. Lako je nama odavde da ispalimo tri pamfleta, pa da vidimo ko je spreman da se vrati u Đakovicu, ko je spreman da se vrati u Prizren,

Jovanović: A zakletva?)Ja znam da vas ne interesuje Kosovo i Metohija. Ja znam da vas ne interesuje pozicija Srba na Kosovu i Metohiji. Znam da vas ne interesuje nijedno mesto na Kosovu i Metohiji, ali pustite mene da pričam o tome, imam pravo da pričam o tome, imam i potrebu, imam i obavezu. A to ako vas ne interesuje, izađite, pa se vratite i pričajte vaše gluposti, ali pustite da pričamo mi koji želimo da pričamo o ovoj temi. Ne interesuje vas tema, nemojte da učestvujete. Nas interesuje tema. Otvorila se rasprava, evo, mi dajemo kontraargumente, jer je i to deo deklaracije.Srbi se iseljavaju u kontinuitetu poslednjih 40, 50, 60 godina, jer su pod pritiscima. Iseljavali su se i kad je bila srpska policija i vojska dole, nažalost, jugoslovenska, i naše sudstvo i kompletno naš prosvetni sistem, nažalost. To nije alibi priča, nego je hronološko činjenično sagledavanje onoga što nam se dešavaloDa optužite jednu vlast – vi ste krivi što se iseljavaju Srbi. Hajdete, molim vas, mislite da iko od nas želi da se Srbi iseljavaju? Pa, šta, kao to je dobro za nas, za našu politiku, za promociju?Ne možete da pobedite neke greške eventualne, kako vi vidite, oko Kosova i Metohije tako što ćete da to napadate sa onima koji kažu da je Kosovo nezavisno. To je nemoguće. To je politički neostvarivo. Nemam nameru da budem advokat EU. Dokle god imamo ekonomski interes, time politički idemo u tom pravcu, to je vrlo jasno. Evropska unija nije skup emocija i ljubavi, nego interes. Da ja zastupam politiku da nas sankcionišu, izoluju, uvedu vize i ne dolaze fabrike, ne pada mi na pamet, apsolutno svestan svih naših razlika, po ovim pitanjima, a da izolujem Srbiju i da vodimo tako autističnu politiku, nemam nameru. Dokle god je ta politika koja vodi napred Srbiju u ekonomski razvoj, a i jačanje vojske, policije, prosvete i zdravstva, ja sam za tu politiku.

vrlo precizno govorio i rekao da je ovo odrednica i svako ima pravo da doživi onako kako oseća neke događaje da su se istorijski desili. Mislim da je ovaj član 16. u deklaraciji vrlo precizan, a nije bio pretenciozan. A da je postupanje države u UN i međunarodnoj diplomatskoj aktivnosti pokazalo naš stav i naš odnos po tom pitanju i da niko u javnosti Srbije nema dilemu, a nažalost, evo neke poslanike i u Narodnoj skupštini Republike Srbije, verovatno na zadovoljstvo Aljbina Kurtija, ne interesuje tema Kosova i Metohije, vređaju, dobacuju i iritira ih što pričamo o ovim stvarima koje su za mene suštinski važne, ne potcenjujući ostale teme, ali ovo su pitanja opstanka države i pitanja opstanka naroda, ali možemo doživeti da narodni poslanici u srpskoj Skupštini vređaju, psuju i smatraju da je ovo dosadno, da treba završiti, skratiti, prekratiti, jer je tema neinteresantna, već treba da pričam o nekim drugim stvarima. Hvala.

skinule zabranu, pošto je nama zabranjen ulaz, za razliku od nekih koji slobodno mogu da putuju po Kosovu i Metohiji. Nisam se zbog toga javio za reč.Mi od jutros ovde trpimo torturu jednog poslanika, kažem jednog poslanika, tu ne mislim na sve opozicione poslanike, koji dobacuje, vređa, psuje, maltretira sve ljude, iznosi laži, iznosi neistine i zato ću se sada obratiti i podaci koje ću sada izneti su javni podaci. To su podaci koji govore o tome kakvo je beščašće tog poslanika i kako ima dvostruke aršine.Slušamo aršine.Slušamo od njega od jutros kako se bori za zaštitu životne sredine, kako će da blokira puteve, kako je beskompromisan borac da se životna sredina zaštiti, ali sve dok ne pomenemo jednu zgradu u Beogradu, a ona se zove ekskluzivni kompleks Park „Šumice“.Ova slika koju ću pokazati je, inače, skinuta sa interneta. To je slika na kojoj se vidi ovaj gospodin ovde koji se predstavlja kao kum gospodina Jovanovića, izvesni Miroslav Kovačević, investitor, koga inače zovu Mića Ćuskija, Ćuskija, koji je sagradio, dame i gospodo, ovaj ekskluzivni kompleks Park „Šumice“ pored samog parka. Vidite, gore imate četiri bazena. Sve bi to bilo uredu, gospodin je dobio regularnu građevinsku dozvolu, evo je ovde, takođe skinuta sa CEOP-a gde svaki građanin može da je skine, da pre izgradnje ovog kompleksa na tom mestu nije bilo ovo – zelenilo i

461 stablo. Da li ste mogli da čujete da je bilo protesta kada se Park „Šumice“ gradio? Ne. Da li ste mogli da čujete da se neko oko toga bunio? Naravno da ne. Znači, ono što može kum, ne mogu drugi. To su, dame i gospodo dvostruki aršini.Opet kažem, sve podatke koje sam izneo su javni podaci. Možete da ih dobijete, kako od građevinske dozvole, tako do izveštaja iz katastra gde se vidi ko je podneo zahtev.Ono što želim da vam pokažem, to su ovi bazeni. Pošto nas gospodin ovde optužuje kako ćemo praviti javne kuće, mene samo interesuje da li se i on kupa u ovim bazenima ovde na vrhu, evo ovde su sve bazeni. Pogledajte kako to izgleda.Da vam još nešto kažem. Tamo gde je bilo ovo 461 stablo, za one koji ne znaju, tu vam je u blizini Osma beogradska gimnazija i Muzička škola „Petar Konjović“. Znači, oteli su deci 461 stablo, posekli. Pogledajte ovu zauzetost, 100%. Ovde nema prostora ni za trotoar, a ne za drvo, i to može kada je kum gospodina Jovanovića u pitanju, onda se niko ne buni, a ne može kada je neko drugi u pitanju. Inače, mislim da nije normalno bilo ko da gradi, to su vam dvostruki aršini. Tako izgleda kada u politici imate dvostruke aršine. Kad jedan aršin važi za kuma, a drugi važi za druge.Što se tiče gospođe za koju je više puta pomenuto da li ću je primiti ili ne, ono što želim da kažem, a jedan od razloga zašto tu gospođu ne primam je taj što se dešava da često investitori u Beogradu, koji dobiju dozvolu ili pokušaju da dobiju dozvolu da grade, dobiju poziv od te gospođe koja kaže – evo radite studiju procene uticaja životne sredine, mi možemo da vam pomognemo, ja kao saradnica gospodina Jovanovića, da lakše to prihvati javnost. Što znači, ko prihvati ponudu, onda tu neće biti protesta. Ko ne prihvati ponudu, tu će protesta biti. Više takvih investitora postoji i to je način kako oni naplaćuju svoju ekologiju.

od ove slike koja može da se skine sa njihovih fejsbuk naloga, ništa od ovoga nije nešto što ne može da dobije svaki građanka i građanin Srbije, koji žele, ali to samo govori o tome koliko gospodin Jovanović ovde ima dvostruke aršine i koliko vrede njegove reči. Ne vrede ništa.

replika. **Aleksandar Jovanović** Mog kuma ne zovu Miša Ćuskija, a ne zovu ga ni Nikola Petrović. Ne mešam se u poslove bilo čije i ne znam šta je ko gradio. Nisam se nikada bavio investicijama, za razliku od svih vas, počev od Ane Brnabić, pa preko svih vas. Možete da proverite svu moju imovinu, a voleo bih da svi vi pokažete svoju. vidim koliko ste vi to teški, gospodo Brnabić, koliko para imate na računu, jel možete odmah da nam kažete? Ovde se iznose privatni podaci.Da, ja mog kuma volim i sa njim se družim od 2. razreda osnovne škole. Ne zanimaju me njegovi biznisi i nisam mu ja izdavao dozvole, nego vi za gradnju. Ako je nešto posečeno, a nije tačno da je posečeno, lažete po običaju. To je vaša stara… Pogledajte slobodno. To je vaš stari običaj, gospodine Vesiću, da lažete, masno lažete. Nisam ga ja ovlastio da se bavi, niti sam davao bilo kakve dozvole. Ako je nešto urađeno protiv zakona, tu ste bili vi gospodo, vi ste izdavali građevinske dozvole svima. Imamo prilike da vidimo na šta nam liči ovaj grad.Što grad.Što se tiče mojih kumova, gledam vas, gospodine Vesiću, hajde gledajte me malo u oči, ako imate petlju, a nemate. Optužili ste me da vređam vaše saradnice, govorili ste ovde da sam narkoman, jel to tačno? Da sam drogiran? To ste mi govorili, gospodine Vesiću, vi koji ste klečali pre svakim ko je vodio ovu zemlju, vi koji ste podguzna muva. To ste vi i bićete uz svaku vlast i spremni da blatite i kaljate ljude kako god stignete, a koliko ste vi teški, gospodine Vesiću? Koliko vi stanova imate? Šta vozite? Hajde otvorite vaše imovinske

optužili ste me da sam osnovao SNS. Pazite šta ste vi smislili. Ja nisam osnovao SNS. Ja ću da ga ugasim. To da znate, a vi, gospodine Vesiću…

Kada bi pratila Poslovnik, 70% vas ne bi imalo priliku da govori na ovoj sednici, pošto ne pričate o dnevnom redu, nego zarad demokratije i slobode mišljenje pokušavam da se držim koliko toliko.

to.Smatram da bi presude relevantnih sudova koje su osnovale UN trebale da budu relevantne za donošenje stava u vezi genocida u Srebrenici.Zamolio bih vas sve, kad govorite o Bošnjacima, da koristite naše nacionalno ime i da nas ne svodite na versku skupinu. Ako mi poštujemo srpski narod, poštujte i vi nas. Na kraju, ako imate dilemu kako da nas oslovljavate, imate neke od ministara koji se bar u javnosti deklarišu kao Bošnjaci, pa njih pitajte koje termine da koristite, a i oni će jednog dana morati da odgovore na pitanja da li su privatni Bošnjaci ove vlasti, da li podržavaju vašu politiku, odnosno ja sam siguran da podržavaju jer glasaju za sve ono što vi radite i moraće Bošnjacima da podnesu račune.Drugo, ja ne znam, predsednice Skupštine, kakve su prakse u drugim parlamentima. Ali, vi ste pominjali neka hapšenja. Znate, bili su neki pre vas koji su članove, funkcionere i pripadnike SDA Sandžaka hapsili. Pitajte ministra Dačića kako su završili. Mislim da to nije put kojim treba da idete.Kad pominjete to, ja ću vam reći, 22. maja 1993. godine, kad je Miloševićeva policija došla da uhapsi mog oca, gurali su mi repetiranu automatsku pušku u usta. Ako je to put kojim vi hoćete da idete, što kaže naš narod u Sandžaku - bujrum, ali nećete dobro završiti i smatram da to što govorite nije Vi ste iskoristili vaših dva minuta.S obzirom na to da ste izneli i pretnje direktno, neću vam učiniti to zadovoljstvo da vam dam dodatno vreme i držaću se Poslovnika.Možda me niste razumeli, možda namerno ne želite da me razumete, što će pre biti biti slučaj, ali vaše vreme ste iskoristili, moram priznati, na najpametniji mogući način. Ako je to sve što imate da kažete, svaka vam čast.Ministar Goran Vesić ima reč.Gospođo Nestorović, narodna poslanice, vi ste se prijavili za repliku. Pošto je gospodin Jovanović već Pošto je gospodin Jovanović već replicirao, ja zaista ne znam da li vi mislite da svako pojedinačno treba da replicira?Izvolite,

nije kum, mislio sam da je ova slika nastala slučajno, ali sad smo bar čuli priznanje gospodina Jovanovića da je to njegov kum, da je izgradio ovu ekskluzivnu zgradu gde je posekao 461 stablo sa četiri bazena na vrhu, pogledajte te bazene, i da je očigledno gospodin Jovanović to sve aminovao i da je to tako.Kaže gospodin Jovanović da ne pita kuma šta radi. Pa, šta su radili na ovom sastanku? A zašto ga nije pitao - kume, što poseče tolika drva? Kume, šta to radiš? Kume, pa ja napadam druge za ovo što ti radiš! Kume, šta se ovo dešava? Nema ništa od toga. Ćuti gospodin Jovanović. Ćuti, kao što ćuti kad priča sa drugim investitorima i kaže - mogu da pomognem koliko studije za zaštitu procene uticaja na životnu sredinu. Može, da ne bi napadao.Hvala, čuli smo priznanje. Gospodin Miša Ćuskija je kum gospodina Jovanovića. Čuli smo priznanje da je posekao 461 stablo. Čuli smo da se za to niko nije bunio, da tamo nije bilo demonstracija i čuli smo očigledno da vladaju dvostruki aršini.Ja ne kažem da ste vi, gospodine Jovanoviću, ovo gradili, niti sam to rekao. Ja samo kažem da se oko ovoga niste bunili i da nemate iste aršine kao prema drugima, ništa više. To jedino želim da vam kažem i to ste, hvala bogu, priznali.Prema tome, kada u Skupštini napadamo neke druge, voleo bih da pođemo od sebe. Što bi rekao jedan moj, Milošev i Sinišin prijatelj

kažete kako je to moguće da jedna pravila važe za vašeg kuma, gospodina Ćuskiju, a druga pravila važe za sve druge? I kako to vi ne videste 461 stablo da se seče? Ljudi, to je pored Osme gimnazije, pored muzičke škole &quot;Petar Konjović&quot;. Tu su deca šetala. Ode svo to zelenilo, važno da je Ćuskija napravio bazene gore na vrhu i ko zna šta se tu radi.To je super i tu se neko brčka? Ko se brčka, to ćemo, nadam se, utvrditi. Videćemo i to jednog dana. Hvala.Replika, Aleksandar Jovanović. Jel vas to prati crvenilo kada baš lažete besomučno kada dozvoljavate sebi? Prvo, nemojte mog kuma da zovete Ćuskijom. On se zove Miroslav Kovačević. I ja sam ponosan na njega. On je moj prijatelj, a to da li je nešto gradio protiv zakona - ako je gradio protiv zakona, vi ste mu dali dozvolu. Ja nemam pojma šta se gradilo i gde se gradilo. To je vaša stvar da regulišete zakon. Vi ste ministar građevinarstva i infrastrukture.Sada vas pitam, gospodine Vesiću…

kriješ.Gospođo Brnabić, da date reč Danijeli Nestorović, mojoj saradnici koja je ovde pomenuta. Nemojte da se plašite da čujete istinu. Gospodin Vesić je dao upotrebnu dozvolu li čuli šta je rekla Danijela Nestorović - da je ovo jedan vaš čopor koji ne sme da ustane i da kaže otvoreno šta misli nego dobacuje kao poslednji da ne kažem šta. Ima srpski izraz za to.

Šta ste vi, ministre Vesiću, ovde pokrenuli? Ovakvu reakciju još nisam videla, a ovde smo zaista svašta videli.Sa tim kome treba sve da dam repliku, ja ovde u ovoj Narodnoj skupštini još jedino da uvedem var sobu pa da mi vraćamo to da vidimo da li je neko nekoga pomenuo ili ga nije pomenuo. Ja stvarno var sobu da uvedem pošto ovde već stvarno demokratija se svakako shvata na izuzetno širok način.Idemo dalje.Milenko Jovanov, izvolite. **Milenko Jovanov** Mi smo ovde sada, prosto da odgovorim čoveku koji dobacuje danas ceo dan, a sada se svi uzbude kada mu neko nešto vikne, ali smo saznali danas zahvaljujući Goranu Vesiću nekoliko važnih stvari.Druga stvar, videli smo da on čovek ne radi ništa za džabe. Ovo je jedan renta poslanik koji još samo cenovnik da okači oko vrata i da svako zna da može da ga iznajmi za ono što mu treba.Dakle, kada kum seče stabla to je u radu, to je plaćeno, to može. Kada treba da se brane Nedeljice pet ari placa, odnosno njive pa će da brani Nedeljice. Kada treba reka u cev može i to. Predsedniče, imam sjajan projekat - kada je ono zaskočio predsednika Vučića - imamo moj drugar i ja jedan sjajan projekat, ajde nam progurajte, pa projekat ne prođe onda je protiv toga da se trpaju reke u cevi itd. I vi vidite jedan modus operandi, operandi, način funkcionisanja, Ćuto, da ti prevedem odmah da se ne zamaraš. Nije to ništa uvredljivo.Dakle, to je njegov način ponašanja. Dakle, tamo gde on ima koristi, tamo će da preti hapšenjima, da leže pod prugu. Ja samo molim da ne legne pod prugu. Dakle, mi bismo bez njega ovde stvarno bili u velikom deficitu. Dakle, nemojte na prugu da ležete. Ali, čovek ima cenu za svaku akciju koju vodi. Nije on nikakav gerilac, nije on nikakav ekološki aktivista, on je jedan čovek na iznajmljivanje, koga neko ko ne dobije nešto što želi, neko ko želi da zaštiti neki svoj interes mimo zakona angažuje da halabuči ne bi li na taj način skrenuo pažnju javnosti na svoj problem. I to je to. Najobičniji buzundžija, samo što, buzindžijo, ovo ti nije Boj na Kosovu i nema potrebe to da radiš. To što te je Đilas doveo ovde u ovu Skupštinu da budeš buzundžija, to je u redu, i to što te plaćaju da budeš buzundžija, to je tvoja stvar, ali prestani da pretiš, prestani da se obraćaš ovde neprimereno ljudima, ponašaj se koliko možeš civilizovano, a ovo što radiš ćemo raskrinkavati dok si tu. Nemoj da mi glumiš nekakvo poštenje i nekakvu ideologiju, jer nemaš ni jedno ni drugo.Gde su pare sa računa nevladine organizacije ili stranke koju imaš? Gde su završile pare? Zašto te ljudi napuštaju? Zato što si sve pare skinuo sa računa stranke. ko pas.)Pričam o tome da ti država prebacuje pare, a pare završavaju u tvojim džepovima, ne za stranku, nego za tebe lično. Eto, o tome pričam. Eto o tome pričam.Čovek pričam.Čovek rentiran za svaku glupost u ovoj zemlji. Buzundžija koji halabuči, pravi problem ljudima. Što ne odeš u Pirot? Gde ti je poslanica iz Pirota? Šta priča? Molim? Molim samo da se notira da me je oterao u materinu, ukupno sve. Sve ukupno. Izgleda je mnogo nervozan gospodin.Nema potrebe za tim psovanjem, gospodine Jovanoviću. Veliki gospodine Jovanoviću, pa što ste toliko nervozni?Gde su pare? Gde su pare sa stranačkog računa, gospodine Jovanoviću?(Aleksandar Jovanović: Ja nemam stranku.)Gde Je li? Šta je? Hajde sad da vidimo ovako, gde su pare završile? Što vas napuštaju ljudi? Dajte dovedite onu ženu iz Pirota što je bila poslanik u prošlom mandatu da progovori koju o vama. Da čujemo kako ste je mučili i maltretirali, vi lično, kako ste je proganjali, vi lično. Šta radite sa ljudima koji vam okrenu leđa, vi lično? Sram vas bilo. I vi se predstavljate kao neki borac, ometate sednicu ovde ceo dan. Vi ste nešto? Običan buzundžija. Buzundžija, da halače i buče. Eto, to ste vi. Hvala vam.Vratio se moj saradnik iz VAR sobe. Nije bilo pominjanja koleginice, tako da nema ni potrebe za repliku.Sada određujem pauzu za ručak, svima je potrebna. Vidimo se za sat vremena.(Posle Hvala